Prelazimo na: - Konačni prijedlog Zakona o područjima posebne državne skrbi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 117; Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince.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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik Stanko Janić, iz Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici Hrvatskoga sabora. Ovo je još jedan zakon pred vama u nizu zakona koji su vezani za usklađivanje

postojeći Zakon o području posebne državne skrbi bilo je potrebno uskladiti sa pravnom stečevinom Europske unije, odnosno Uredbom komisije, Europske komisije zajednice od 15. prosinca 2006. godine i Ugovora o Europskoj zajednici na potpore "male vrijednosti". To usklađivanje kao i druga dva zakona koja smo ranije imali u ovome Saboru je potrebno donijeti jer na osnovu toga se ostvaruju uvjeti za pregovore na poglavlju 8. Tržišno natjecanje. kod ovog Zakona o području posebne državne skrbi koji je donesen 1996. godine i nakon čega je uslijedilo 10 izmjena, prije zadnje dvije izmjene donesen je i čisti tekst zakona. No, u raznim tim izmjenama došlo je do pogrešne numeracije članaka te se nije moglo napraviti izmjena i dopuna, već se trebalo donijeti novi Zakon o području posebne državne skrbi. Pri izradi toga novoga zakona koji je pred vama preuzete su postojeće odredbe prethodnog zakona uz usuglašavanje sa pravnom stečevinom Europske unije, uređena određena poglavlja vezana za stambeno zbrinjavanje ali su i prošireni poticaji gradovima i općinama što će se, što ste i sami primijetili. Osnovna pitanja koja se uređuju ovim zakonom predlaže i reguliraju se definiranje i razvrstavanje općina i gradova i naselja u skupine od područja od posebne državne skrbi, mjere stambenog zbrinjavanja stanovništva koji se vraća ili naseljava na područja od posebne državne skrbi, porezne povlastice poduzetnicima na područjima od posebne državne skrbi s pravnom i usklađivanja tih poreznih olakšica sa pravnom stečevinom poticajne mjere u sklopu sustava odgoja i obrazovanja i osiguravanje dodatnih prihoda gradovima i općinama na područjima od posebne državne skrbi s osnova poreznih prihoda i naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina i osiguravanja prihoda s osnova naknade općinama i gradovima koji na svom području imaju neki teritorij pod sustavom zaštite. Skupina područja od posebne državne skrbi. Zadržava se postojeći djelokrug područja od posebne državne skrbi, prve dvije skupine koje su bile zahvaćene direktnim ratnim djelovanjem i bila su okupirana '90.-ih godina a u trećoj skupini su općine koje su to pravo stekle prema postupku ocjenjivanja prethodnog zakona. Budući Vlada planira do kraja ove godine donijeti strategiju regionalnog razvoja i novi Zakon o regionalnom razvoju kojim će se pored ostalog posebno utvrđivati razina društveno gospodarske razvijenosti temeljene na vrijednostima razvojnog indeksa koji uključuje bruto društveni dohodak i dohodak po stanovniku, stopu nezaposlenost. Proračun …/Govornik se ne razumije./… jedinica lokalne uprave bez dodavanja iz budžeta državnoga demografskim promjenama i stopi obrazovanosti. Znači a i time će se utvrđivati status područja koje zaostaju u društveno gospodarskom razvoju, u ovom Zakonu se nije primjenjivao taj kriterij. U sustavu i modelu stambenog zbrinjavanja za stanovnike PPDS uključujući i darovanje državne kuće i stanova branitelja izvršene su određene korekcije. U novi Zakon preuzete su sve one odredbe starog zakona koje su se pokazale dobrim i dale su odličan rezultat na terenu, to se odnosi u prvom redu na sustav stambenog zbrinjavanja koje su u dijelu dorađene tako da se riješi pitanje stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na primjer koji su kao djeca svojih roditelja bili na obnovi a i nisu do sada mogli ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje. Također se propisuje darovanje državnih kuća i stanova hrvatskim braniteljima, invalidima i obiteljima nestalih i poginulih hrvatskih branitelja kao i braniteljima HVO-a a što su prava koja je Vlada do sada propisivala uredbama. Time se ovim zakonom proširuje broj osoba koje mogu ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje na PPDS-u koje se danas pokazalo kao najvrijedniji dio zakona za povratak i ostanak ali i privlačenje stanovnika na ova područja koja su ratom bila potpuno devastirana i poharana i materijalno i ljudski. Porezne povlastice poduzetnicima na PPDS-u. To smo slično čuli u prethodna dva zakona; Zakon o brdsko-planinskom području, Zakon o gradu Vukovaru. I ovim zakonom porezne olakšice usklađuju se s pravnom stečevinom EU smjernice predviđaju iznimne slučajeve u kojima se one mogu dodijeliti budući da su operativne potpore namijenjene prevladavanju problema regionalnog razvoja. Operativna potpora uvijek treba biti ograničena vremenski i degresivna po vrijednosti. Tako se u ovom zakonu predlaže za ova tri područja u periodu 3 puta 3 znači 3 godine, po 3 godine za PPDS prve skupine i 2 puta po 3 godine PPDS druge i treće skupine. U zakonu ste vidjeli i iznose olakšica. S obzirom da Zakon o državnim potporama ne primjenjuje na poljoprivredu za ove djelatnosti predviđen je poseban režim poreznih olakšica poreza na dobit sve do ulaska Hrvatske u Na porezne olakšice primjenjuje se princip potpora male vrijednosti. Potpore male vrijednosti znači da u trogodišnjem nizu fiskalnih godina poduzetnik ne može ostvariti sumarno više potpora u odnosu na 200 tisuća EUR-a ili ako je to poduzetnik u sektoru cestovnog prometa iznad 100 tisuća EUR-a. Te se gornje granice primjenjuju bez obzira na oblik potpora i male vrijednosti ili na cilj koji se, s kojim se želi postići. One, ove vrste potpora samo su dio ukupnih potpora koje se provode na PPDS-u u cilju pospješavanja razvoja gospodarstva. Ostale potpore realiziraju se kroz druga ministarstva i ova usklađenja poreznih olakšica neće značajno utjecati na ukupni razvoj nerazvijenih područja. Ja bi vam primjera radi rekao Prošle godine porezne olakšice na PPDS-u prve do treće skupine koristile 806 gospodarskih objekata, subjekata u iznosu od 191 milijun 475 tisuća 998 kuna. Ovim izmjenama predviđeno je da bi tih 806 gospodarskih subjekata moglo u tri godine, trogodišnjem razdoblju koristiti milijardu 168 tisuća, povlastica što znatno više od trostrukog iznosa ovih 191. Znači da nisu još gospodarstva imala takve dobiti da dostignu te plafone koji se ovim zakonom predviđaju. Osim uređivanja ova dva područja, znači stambenog zbrinjavanja i poreznih olakšica u zakonu se donose i poticaji za gradove i općine koje su u tom području i osim onoga što je i prije bilo da porez na dobit se, ostvaren ostvaren na jedinici lokalne uprave ostaje u toj jedinici lokalne samouprave. Ima još dvije poticajne mjere. Jedna je poticajna mjera u sustavu odgoja i obrazovanja. Naime zakonom su predviđene nove poticajne mjere u sustavu odgoja i obrazovanja i to u prvom redu kroz subvencioniranje i prijevoz učenika srednjih škola 3. i 4. razreda koji nije pokriven postojećim propisom odnosno kao prijelazno razdoblje dao rješenja školske godine 2010., 2011. što će kroz Ministarstvo znanosti biti riješeno. Te kroz subvencioniranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama jedinicama lokalne samouprave što je posebno važno jer mnoge od njih nisu ni išle u izgradnju vrtića i jaslica jer nisu imali sredstava za, za plaćanje djelatnika u tim vrtićima i jaslicama a upravo različite mjere koje su do sad davane na tom području došlo je do toga da ima mladih ljudi i eto sva sreća i dosta djece kojima trebamo naći i smještaj u vrtićima. Ova sredstva bi omogućila gradovima i općinama ulaganje u izgradnju novih dječjih vrtića s obzirom na izrazit manjak takvih objekata na tom području. predviđene su naknade gradovima, općinama koji na svojim područjima imaju teritoriju u nekom sustavu zaštite. Ili je park prirode ili je vodozaštićeno područje zakon je predviđeno osiguranje dodatnih prihoda gradovima i općinama na području od posebne državne skrbi sa osnova poreznih prihoda i naknada te iskorištavanje mineralnih sirovina od prihoda kojih se odriče država u korist jedinica lokalne uprave kao i osiguravanje prihoda s osnova naknade općinama i gradovima koji na svojem području imaju ovaj strogi rezervat ili park prirode i Ovo je dodatni prihod općine gradovima koji imaju na svom području takav teritorij koji inače još pogoršava njihovo poslovanje u lokalnoj zajednici jer moraju imati veće izdatke za određene infrastrukturne aktivnosti u takvim sredinama kao što su zaštićena područja. Potrebna sredstva za provedbu zakona: za provedbu ovog zakona u skladu s ovim mjerama koje su predložene potrebno je u državnom proračunu osigurati godišnje približno 680 milijuna kuna u 2009., 658 milijuna u 2010. a od 2011. godine 644 milijuna kuna. Do sada se za ove potrebe u proračunu, nešto se stišalo kad su novci u pitanju. Do sada se za ove potrebe u proračunu osiguravalo godišnje oko 344 milijuna kuna a ovim zakonom taj se iznos udvostručava. Donošenje zakona po hitnom postupku je prvenstveno bio iz razloga što je to usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije. Na kraju smatram da će ovaj zakon pridonijeti daljnjem oporavku ovih ratom devastiranih područja kako na gospodarskoj … /Govornik se ne razumije./ … tako i na socijalnoj a također daje i okvir da nastavimo ali i proširimo aktivnosti na stvaranju uvjeta za optimalno korištenje razvojnih potencijala koji su nedvojbeni na ovim područjima koja trebaju dodatnu pomoć države. Sve poduzete mjere po ovim zakonima u posljednje su vrijeme počele davati vidljive rezultate i potrebno ih je dalje nastaviti. U skladu s tim molim uvažene zastupnike za potporu u izglasavanju ovoga zakona. Ujedno bih molio gospodine predsjedniče iznijeti jedan amandman Vlade nomotehničke prirode kakav smo slično predložili i u prethodna dva zakona. Naime u članku 24. predlažemo da glasi: «Iznos oslobađanja od plaćanja poreza na dobit za navedena vremenska razdoblja iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim odlukom o objavi pravila potporama male vrijednosti.» Prijedlogu zakona koji imate pred vama pisalo je do maksimalno 200 tisuća EUR-a. Ovdje je kvalitetnije iskazana ista ta stavka.

i o njima se ne glasuje. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Da. U ime Odbora za zaštitu okoliša predsjednica Odbora gospođa zastupnica Marijana Petir. Gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora raspravio je na svojoj 8. sjednici održanoj 3. srpnja 2008. godine Prijedlog zakona o područjima posebne državne skrbi sa Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 20. lipnja 2008. godine uz prijedlog da se sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskog sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor za zaštitu okoliša temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je predmetni Konačni prijedlog zakona kao zainteresirano radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja je istaknula da je postojeći Zakon o područjima posebne državne skrbi donesen 1996. godine od kada je doživio brojne izmjene i dopune u kojima je došlo do pogrešne numeracije članaka, pa nije bilo moguće napraviti nove izmjene i dopune i stoga se pristupilo izradi novog Zakona o područjima posebne državne skrbi. Nadalje, predstavnica predlagatelja je iznijela da se predmetnim zakonom pored ostalog regulira usklađivanje poreznih olakšica poduzetnicima na područjima posebne državne skrbi sa pravnom stečevinom Europske unije, osiguravanje dodatnih prihoda gradovima i općinama na područjima posebne državne skrbi sa osnova poreznih prihoda i naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina od prihoda kojih se odriče država u korist jedinica lokalne samouprave, kao i osiguravanje prihoda sa osnove naknade općinama i gradovima koje na svom području imaju strogi rezervat, nacionalni park, park prirode i vodo zaštitno područje. Također, predstavnica predlagatelja je istaknula da predmetni zakon regulira i poticanje mjere u sklopu sustava odgoja i obrazovanja kroz subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola trećeg te kroz subvencioniranje boravka djece u vrtićima i jaslicama na područjima posebne državne skrbi. Na taj način osigurat će se i školovanje kadrova koji su im potrebni, te njihov povratak ali i zbrinjavanje većeg broja djece čime se gradovima i općinama daje mogućnost da mogu svoja sredstva ulagati u izgradnju i opremanje novih dječjih vrtića. uvodnog obrazloženja predstavnice predlagatelja, predsjednica i članovi odbora u raspravi su podržali predložene poticajne mjere u sklopu sustava odgoja i obrazovanja koji predmetni zakon regulira. U raspravi je istaknuto da se poticajne mjere ne odnose na brdsko-planinska područja, nego samo na područja posebne državne skrbi. Ali da će Vlada Republike Hrvatske do rujna ove godine izraditi zakon o regionalnom razvoju koji će obuhvatiti i područja od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kako bi bila stimulirana posebnim mjerama kojima će se potaknuti razvoj razvoj svih regija u Republici Hrvatskoj. Također, u raspravi je naglašeno da će naknade koje se ustupaju gradovima, odnosno županijama na čijim područjima je evidentiran rezervat, nacionalni park, park prirode i vodo zaštitno područje, a koje su jedinice lokalne samouprave dužne utrošiti u projekte za zaštitu okoliša i gospodarski razvitak biti obračunavane prema posebnom pravilniku koji će biti donesen nakon stupanja na snagu predmetnog zakona. I nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o područjima posebne državne skrbi. Hvala lijepo. Hvala. Žele li drugi odbori uzeti riječ? Ne. Prije nego otvorim raspravu, ponovo molim zastupnike i klubove da u 11,00 sati imamo glasovanje oko proširenja dnevnog reda i glasovanje o zaključenim točkama dnevnog reda, pa vas molim. Dakle, u 11,00 sati prekinut ćemo raspravu ovu tekuću i znači izvršiti dopunu dnevnog reda i glasovanje i onda nastaviti naravno po, što smo započeli.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

naslov Zakon o područjima posebne državne skrbi kako ja razumijem predstavlja jednu, obrađuje ili odgovara da tako ubrzanoga razvoja i rješavanja krupne problematike, društvene problematike na jednom velikom prostoru Republike Hrvatske. Prema tome, radi se o velikoj temi, velikoj društvenoj temi i radi se o velikoj društvenoj odgovornosti da se ta pitanja u Hrvatskoj razriješe i razumijem da bi ovaj zakon trebao biti pravni okvir za za to djelovanje, za to razrješenje. S obzirom na to da je to ovako pretenciozno i po po naslovu i po sadržaju i ja na žalost moram na startu reći da ovo što imamo unutar sadržaja zakona ne odgovara ovako velikoj pretenziji iz koje startamo i u realnoj potrebi i po naslovu kako se zakon kako se zakon zove. Ja ću u nastavku reći nekoliko stajališta kojima želim objasniti zašto sam ovo izrekao. Prvo što ću reći to je ono što imamo u objašnjenju i razlozima zašto se ovaj zakon donosi. U uvodnom objašnjenju rečeno je kako se polazi od toga da mjere koje zakon uspostavlja su mjere za prvo za obnovu i razvitak, za otklanjanje posljedica rata, za brži povratak stanovništva, za demografski i gospodarski napredak, za ravnomjerni razvitak Republike Hrvatske. To je sve ne samo legitimno, nego to je sve izrazito nužno u situaciji prije svega razvojnoj i uopće društvenoj kakvu sada imamo i obavezni smo, dužni smo da na to obratimo pažnju i sve ovo što piše je sasvim na mjestu. S druge strane radi se o velikom prostoru Republike Hrvatske koji karakterizira socijalno, demografsko i gospodarsko zaostajanje i to naravno nije lako razriješiti, a mi moramo ući u to da se to postupno razrješava. U objašnjenju za donošenje ovog zakona piše još nekoliko sljedećih stvari u smislu procjene nedovršen proces povratka, nepovoljna dobna struktura na tom prostoru, niska zaposlenost i i onda odmah uz to visoka nezaposlenost. Prema tome, mjereno gospodarskim kriterijima, mjereno socijalno-društvenim kriterijima sve negativne posljedice nekako su se koncentrirale na tom prostoru i na neki način pogađaju iznad prosjeka izrazito ljude koji tamo žive. Zbog svega toga ovdje se radi o izrazito zahtjevnom društvenom poduhvatu za koji treba politička volja, za koji trebaju ozbiljni politički projekti i ja mislim da treba i potpuno jasna svijest o kolikom problemu se radi i što moramo učiniti učiniti da se on razriješi. Već sam rekao, trebalo bi po mom gledanju na stvari da ovaj zakon koji danas imamo na dnevnom redu logično bude zakonski okvir za taj E sad, što smo dobili u zakonu? Ja ću sad malo ovdje iznijeti statistike prosto radi neke vrste u navodnicima "igrarije" što to znači. Zakon ukupno ima 35 članaka, kad odbijem o tome koja naselja zakon svrstava u posebnu državnu skrb, to je šest članaka i kad odbijem prijelazne i završne odredbe onda dobijemo 24 članka zakona. Kad izdvojim koliko se odredbi odnosi na ono što je stimulacija, a stimulacija svakovrsna u pozitivnom smislu zapravo je centralna stvar kojom možemo ili moramo razrješavati ove probleme. Onda imate sljedeću situaciju. Imate stambeno zbrinjavanje 13 članaka, imate poreske olakšice 3 članka, 3 članka, imate prijevoz učenika 2 članka i nemojte se ljutiti, meni se učinilo kad upravo zato što sam nezadovoljan ukupnim obuhvatom, meni se učinilo da bi ova materija mogla stati pod naslov pravilnik o stambenom zbrinjavanju. Naravno, sad malo karikiram, ali hoću zapravo reći da se radi o tome da veliki naslov sa ovako siromašnim sadržajem ne može odgovoriti na tako krupni društveni problem koji spada pod ovo područja posebne državne skrbi. E sad, ajde da, treća stvar, da pođemo od ovog stambenog zbrinjavanja, ja znam da ne možete dobiti ljude ako ne riješite stambeni problem, ali to se ne smije gledati samo statistički. Stambeno zbrinjavanje i u praksi i prema kriterijima koje dobijemo u ovom zakonu, zapravo odgovara samo na ovo pitanje raspored stambenog bogatstva, zapravo statistički. Što je tu problem koji po mom mišljenju nedostaje i što je problem na koji mi ovdje nismo odgovorili? Nema garancije da će statistički prilivi ljudstva dati gospodarski potencijal i ubrzati razvojni ciklus na tom prostoru, a ako toga nema onda stacioniranje ljudi i rješavanje njihovog stambenog problema ne rješava društveni problem tog prostora na dužu stazu, a na ovoj materiji i na ovom mjestu čini mi se da moramo o tome voditi računa. E sad, iznijeti ću jednu zamjerku u objašnjenju, u uvodu zakona ističe se imamo ili hoćemo imati jednak tretman i onih koji su u povratku i onih koji su u naseljavanju. Ja mislim da je to dobro, ali u nastavku te priče, u nastavku onog što pište u zakonu, to što sam uvjetno nazvao ravnopravnost se postupno gubi i na kraju izgubi. Ja ću ovdje zagovarati malo ovu priču povratka ljudi koji su bili na tom prostoru. Povratak izbjeglih donosi višestruku korist i ovdje želim reći nešto što mislim da je važno, a u velikoj mjeri se nekako zanemaruje. Kad vratite nekoga tko je na tom prostoru onda vi dobijete nekoliko sljedećih pozitivnih efekata. Prvo, povećava se broj ljudi, a to nam treba. Drugo, ta kategorija ima imovinu i ima neku vrstu razvojnoga resursa, proširuje se gospodarska aktivnost bez velikog ulaganja i to posebno u poljoprivredi koja je zapravo tamo najvažniji resurs. Treća stvar koja je na neki način pogodnost, aktivira se zadrugarstvo kao poželjna gospodarska forma. Četvrta stvar, manje će biti pustih prostora i peto, gradovi dobivaju pozitivnu životnu snagu jer neće imati prsten pustare oko sebe, a i za to prijeti opasnost. Prema tome, u svemu tome ja želim ovdje potencirati samo jednu stvar. Ne možete, ako ovaj problem gledamo samo statistički i samo brojevima postići ono što ovdje treba, a to je drukčiji raspored socijalnih davanja i postizanje ubrzanijeg razvojnog resursa. Ako bismo to gledali na taj način za kratko vrijeme mislim da bismo imali imali blagotvorne učinke. Ono što u ovom zakonu nema, ja naravno ne mislim da su ljudi koji ovdje to brane, državni tajnici i gospođa Radić i niz drugih ljudi koji se hrvu s ovim, bojim se da se hrvu bez odgovarajuće društvene podrške. Ono čega ovdje nema to je sljedećih nekoliko stvari. Nema ciljanih razvojnih ulaganja. Odmah da bude načisto, ja znam da ovaj zakon to ne može osigurati, ali ja polazim od toga što pište u naslovu. On je zakonski okvir za ovo za što se zalažem. Dalje, nema formule kako ćemo ulagati radi razvoja lokalnih resursa, jer samo "upumpavanje" novca nije dovoljno. Treća stvar koja ovdje čini mi se nedostaje. Nema stimulacije za razvoj poželjnih gospodarskih oblika. Samostalno gospodarstvo, zadrugarstvo koje sam malo prije spomenuo. Na tom prostoru ima formi koje se mogu razviti od višestruke koristi i s manje ulaganja. Četvrta stvar koja ovdje nedostaje, ne razvijaju se stručni timovi i razvojni programi u gradovima i općinama na tom prostoru. Imaju oni stotinu opravdanja, ali mora se to razviti i nema nema izlaza bez toga. Nema izlaza iz permanentnog razvojnog zaostajanja. E sada doduše ima nešto što mi se čini da također nije na odgovarajući način postavljeno. Postoje fondovi i postoje natječaji na koje se možete javiti da biste dobili novce za razvojne projekte, ali tu postoji jedan krivi pristup. jedan krivi pristup. Mnoge općine, dakle mnoge jedinice lokalne samouprave na prostoru o kojem mi govorimo, nisu sposobne da odrade, prirede odgovarajuću dokumentaciju da se jave na natječaj s kojeg mogu doći do novaca. Odnos koji je sada čak i u ministarstvima i ne ministarstva ovog koje ovdje predlaže zakon nego i šire od toga, otprilike odnos objavili smo natječaj, izvolite se javiti i u tom odnosu i nadmetanju snađite se sami. Snađite se sami. Ja potenciram ovo pitanje, mi smo društveno odgovorni da jedinice lokalne samouprave budu osposobljene da ostvare korist ostvare korist s ovog naslova. Sljedeća stvar koju ovdje još hoću reći, to je ovaj problem socijalne pomoći. Na izrazito puno socijalne pomoći daje se na ovim područjima. Opravdano. Ali, Ali, razvijamo mentalitet u kojemu mladi ljudi planiraju da odžive svoj život na socijalnoj pomoći umjesto da one pomognu da se razvije i najobičnija, dakle da na neki način razvijemo želju ili da natjeramo ljude da ono što imaju struku pa ili barem snagu, se pretvori u naviku da radim pa da živim od toga rada. Za sada se zapravo stimulira neka vrsta klijentalizma, a klijentalizam bilo da se radi o darovanju, bilo da se radi o davanju socijalne pomoći, bilo da se radi o bilo kakvim oblicima bez povratka, zapravo neku vrstu parazitizma da rečem grubo, koji u nikoj formi neće pomoći ili će zapravo odmoći da riješimo ovaj problem koji je u naslovu ovog zakona i koji na neki način iskazuje pretenziju da u ovoj stvari želimo nešto napraviti. Zbog svega ovog zaključno, ja bih volio ako hoćete i predlažem da ovaj zakon iz kategorije hitnoga postupka, jer ovdje je P.Z. ono E. samo radi poreza. Ja bih volio da ovo bude prvo čitanje pa da nakon toga dobijemo zakon koji će odgovoriti na krupna pitanja za koja smo odgovorni. Zahvaljujem.

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajnici, predstavnici Vlade, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Na početku svoga izlaganja u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice napominjem da ćemo podržati donošenje ovoga zakona. Pred nama se nalazi Prijedlog zakona o područjima posebne državne skrbi. Naime, postojeći Zakon o PPDS-u potrebno je uskladiti sa stečevinom Europske unije u dijelu koji se odnosi na porezne olakšice, poduzetnicima na ovim područjima. Zakon o PPDS-u donesen je 1996. godine, a nakon toga uslijedilo je deset izmjena. Iako se područja posebne državne skrbi znatno razlikuju po svojim zemljopisnim obilježjima, svima njima zajedničko je demografsko, socijalno i gospodarsko zaostajanje za ostalim dijelovima Hrvatske. Na područjima posebne državne skrbi u sve tri skupine živi nešto manje od 680 tisuća stanovnika. Prosječna starost stanovništva na ovim područjima je 40,4 godine što je za 1,1 godinu više od prosjeka Republike Hrvatske. Što se tiče obrazovanja stanovništva na ovim područjima ono izgleda ovako. Čak 56,3% stanovništava sa 15 ili više godina ili ima samo završenu osnovnu školu ili je bez škole. 5,3% stanovništva ima završen fakultet. Socijalnu sliku ovih područja opterećuje još uvijek nedovršen proces povratka stanovništva, nepovoljna dobna struktura stanovništva te velika nezaposlenost i niska zaposlenost. Uz posljedice ratnih stradavanja na gospodarskim i infrastrukturnim objektima na ovim područjima ono što posebno više nego u drugim područjima pogađa gospodarstvo na tim područjima je nedostatak sredstava te prekinute gospodarske veze i spone, odnosno nepostojanje novih mreža i veza. Nedostatak stručnih i obrazovnih ljudi također je daljnji razlog neoporavka i zaostajanja u razvoju. Prihodi općina i gradova na PPDS-u su dvostruko niži nego u ostatku Hrvatske što je još jedan razlog zašto jedinice lokalne samouprave na ovim područjima ne mogu same pokrenuti vlastiti razvitak. je više jedinica lokalne samouprave čiji je proračun jedva dostatan za pokrivanje vlastitog tekućeg financiranja pa stoga ne mogu pomoći vlastitom gospodarstvu. Područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove, povratka prijeratnog stanovništva i trajnog stambenog zbrinjavanja. Ovim zakonom će se i dalje poticati povratak i ostanak stanovništva koje je prebivalo na PPDS-u prije Domovinskog rata te naseljavanje državljana Republike Hrvatske svih zanimanja osobito onih koji mogu obavljanjem djelatnosti pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju područja područja posebne državne skrbi. Ovim zakonom porezne olakšice usklađuju se s pravnom stečevinom Europske unije, usklađuju se također sa smjernicama za Nacionalne regionalne potpore 2007.-2013. i sa Odlukom o objavljivanju pravila o regionalnim potporama. EU smjernice predviđaju i iznimne slučajeve u kojima se one mogu dodijeliti budući da su operativne potpore namijenjene prevladavanju problema regionalnog razvoja. Ove operativne potpore uvijek moraju biti ograničenog trajanja i postupno se smanjivati te bi trebale biti ukinute u onom trenutku kada regije ostvare stvarnu izjednačenost s bogatijim područjima Opravdano je i svrsihovito postojanje i primjena porezne olakšice u promatranim područjima jer poduzetnici na ovim područjima bilježe stalan pojačan rast efekata od korištenja olakšica. Predloženo je da se porezne olakšice zadrže kroz određeno vremensko razdoblje, ali uz digresiju odnosno postupno smanjivanje postojeće porezne olakšice kroz jednaka trogodišnja razdoblja od maksimalnih 9 godina za prvu skupinu PPDS-a odnosno do maksimalnih 6 godina za drugu i treću skupinu. Dosadašnje stanje na ovim područjima pokazalo je da je za njihov brži gospodarski i ukupni oporavak i razvoj postojeće poticajne mjere nisu dostatne. Stoga je Vlada upravo ovim zakonom predložila dodatne mjere i poticaje oporavku i razvitku ovih područja. Ovim novim Zakonom o području posebne državne skrbi reguliraju se usklađivanje porezne olakšice poduzetnicima na području PPDS-a s pravnom stečevinom Europske unije, poticanje demografskog oporavka i područja koja su bila zahvaćena ratnim razaranjima i progonstvom stanovništva za vrijeme Domovinskog rata u prve dvije skupine PPDS-a, kao i područja treće skupine gdje je prisutan trend izrazite depopulacije. Mjere standardnog zbrinjavanja stanovništva koje se vraća i naseljava na PPDS, a kroz najam ili darovanje državnih kuća ili stanova te dodjelu građevinskog materijala ili građevinskog zemljišta za obnovu, dogradnju ili izgradnju obiteljskih kuća ili više stambenih zgrada kako bi se stanovništvo zadržalo na ovim područjima. Ovim zakonom se reguliraju i porezne povlastice poduzetnicima na području PPDS-a kako bi se privukla dodatna ulaganja na ova područja. Osiguranje dodatnih prihoda gradovima i općinama na PPDS-u sa osnova dodanih prihoda i naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina od prihoda kojih se odriče država u korist jedinica lokalne samouprave, kao i osiguranje prihoda s osnove naknade općinama i gradovima koji na svom području imaju strogi rezervat nacionalni park, posebni rezervat, park prirode i vodozaštitno područje. Ono što se još ovim zakonom regulira, a što je svakako hvale vrijedno, jesu poticajne mjere u sklopu sustava odgoja i obrazovanja i to kroz subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola 3. i 4. razreda koji nije pokriven postojećim propisima, odnosno kao prijelazno razdoblje do školske 2010.-2011. godine kada će prijevoz u potpunosti financirati Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te kroz subvencioniranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama. Ova dodatna sredstva omogućit će gradovima i općinama ulaganja u izgradnju novih dječjih vrtića s obzirom na izraziti manjak takvih objekata na tim područjima, a osobito u gradovima i općinama koje bilježe porast broja djece u odnosu na prosjek Republike Hrvatske. Budući da dolazim iz Knina, grada koji spada u drugu kategoriju PPDS-a, moram ovdje napomenuti da će ove poticajne mjere koje su predviđene ovim zakonom, a poglavito subvencioniranje prijevoza učenika 3. i 4. razreda srednjih škola i subvencioniranje boravka djece u dječjim vrtićima, uvelike olakšati gradskom proračunu iz kojeg smo godišnje izdvajali oko 300 tisuća kuna. Provedba poreznih olakšica poduzetnicima na PPDS-u u članku 24. ovoga zakona umanjuje prihod proračuna za procijenjenih 196,48 milijuna kuna za 2008. godinu. Temeljem postojećeg propisa zakona uz povećanje od procijenjenih 13 na prvu skupinu PPDS-a odnosno 25% za druge dvije skupine, uz smanjenje iznosa zakonom propisane olakšice za 25% odnosno 75% za treću skupinu. Ovaj izračun rađen je na temelju podataka porezne uprave o ostvarenoj dobiti i olakšicama za 2005., 2006. i 2007. godinu. Ono što zavređuje pozornost u ovom zakonu, ali i sve pohvale jest da porezna dobit koja se ostvari na području PPDS-a, a prema članku 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave pripada državnom proračunu i isplaćivat će se jedinicama lokalne samouprave na područjima PPDS-a kao pomoć iz državnog proračuna. Oni obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i ribarstva na PPDS-u i zapošljavaju više od 5 zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na PPDS-u najmanje devet mjeseci, do ulaska Hrvatske u EU plaćat će porez na sljedeći način. Ne plaćaju porez na dobit, dakle oni poduzetnici na području prve skupine, plaćaju 25% od propisane porezne stope na području druge skupine i 75% propisane porezne stope na području treće skupine. Povratak i ostanak te naseljavanje stanovništva na PPDS-u poticat će se i stambenim zbrinjavanjem na jedan od sljedećih načina: davanjem u najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu, davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevinskog materijala, darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevinskog materijala za izgradnju obiteljske kuće ili darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva, te darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevinskog materijala za izgradnju stambene jedinice u višestambenom objektu, darovanjem također obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu. Pravo na stambeno zbrinjavanje pod uvjetima propisanim ovim zakonom, na stambeno zbrinjavanje iz članka 6. ovoga zakona mogu ostvariti hrvatski branitelji i članovi obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, pripadnici Hrvatskog vijeća obrane te članovi obitelji smrtno stradalog pripadnika Hrvatskog vijeća obrane državljanin Republike Hrvatske. Korisnik koji je dobio na korištenje stan u državnom vlasništvu temeljem Zakona o najmu stanova na oslobođenom teritoriju, tzv. Reićeva rješenja, takvih je na mom području negdje oko 70 i ovo će sigurno za njih biti radosna vijest, dakle do sada su bili u neizvjesnosti, a evo ovim zakonom se reguliraju i njihova rješenja. Pravo iz članka 8. ovog zakona, dakle može ostvariti korisnik koji ima u suvlasništvu obiteljsku kuću ili stan, a čija stambena površina je manja od propisanog člankom 24. Zakona o obnovi. Temeljem podnesenih zahtjeva za darovanje Hrvatskih branitelja i branitelja Hrvatskog vijeća obrane, procjenjuje se da će pravo na darovanje ostvariti oko 3 tisuće podnositelja zahtjeva uz prosječnu cijenu stambenog objekata na PPDS-u u iznosu od 100 tisuća kuna. Na samom području grada iz kojeg dolazim, podneseno je oko tisuću zahtjeva Hrvatskih branitelja i branitelja Hrvatskog vijeća obrane za stambeno zbrinjavanje. Budući da je za darovanje ili najam obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu trebalo napraviti niz predradnji smatram da je konačno došlo vrijeme da se to i napravi, jer ljudi na ovim područjima borave od 1995. godine. Novina u ovom zakonu je i to da se naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina na PPDS-u koja je prihod Republike Hrvatske ustupa u iznosu od 50% gradu, odnosno općini, a 50% županiji na području kojih se obavlja iskorištavanje, a koristi se namjenski za zaštitu okoliša i prirode, te gospodarski razvitak. Odluku o visini naknade donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od 90 dana od dana donošenja ovog zakona. Provedba isplate naknade za korištenje mineralnih sirovina u korist lokalne i regionalne samouprave u dijelu koji je do sada bio prihod državnog proračuna procjenjuje se na oko 16 milijuna kuna za koliko će se umanjiti prihod proračuna. U proračunu 2008. godine za gore navedene svrhe osigurano je 344 milijuna kuna. Za provedbu ovog zakona potrebno je u državnom proračunu osigurati godišnje 680 milijuna,

Iz svega navedenog vidi se da ova Vlada vodi računa o svim dijelovima Republike Hrvatske, a posebno vodi brigu o području posebne državne skrbi i na taj način pokazuje da joj je cilj da se svi dijelovi Republike Hrvatske ravnomjerno razvijaju. Na kraju koristim priliku, još jednom pohvaliti Vladu Republike Hrvatske, kao i Resorno ministarstvo, na ovako dobro izrađenom zakonu, te napominjem da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje ovoga Zakona o području posebne državne skrbi. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika SDP-a, uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Dakle, Prijedlog Zakona o područjima posebne državne skrbi ima oznaku P.Z.E. On znači predstavlja usklađivanje sa Europskim propisima. Što se tu usklađuje? Usklađuju se porezni propisi. Ali znadete li vi koliko su jedna Rakovica, jedan Slunj, jedan Barilović, Josipdol, Krnjak daleko od Europske unije? I sada se porezni uvjeti u Krnjaku usklađuju s propisima i poreznim uvjetima u Bruxelles-u. I Krnjak bi ili Josipdol trebali profitirati od toga. To naime tvrde predstavnici Vlade. Za područja od posebne državne skrbi vrijede porezne olakšice. Koliko dugo one vrijede? Pa vrijede prilično dugo. Koliko su se ta područja u međuvremenu razvila? Malo. Što to znači? To znači da sva ulaganja koja su išla u ta područja, nisu bila dovoljna. I sve olakšice koje su vrijedile na tim područjima, nisu bile dovoljne da bi se ta područja razvijala dovoljno brzo i da bi u svom razvoju dostigla dostigla ostale dijelove Hrvatske, jer to je valjda cilj, to je smisao zakona. I kako ćemo sada mi vjerovati da će se oni razviti u idućih 6 godina u drugoj i trećoj kategoriji, odnosno idućoj 9 u prvoj kategoriji. Ali nije to ni 6 ni 9, jer se postupno smanjuju olakšice svake 3 godine. Znači, ne da će na tim područjima biti sve lakše i sve bolje, nego svake 3 godine sve teže. To je ono što piše u prijedlogu ove Vlade kada je riječ o porezu na dobit. Znači, umjesto da se bolesniku pojača terapija, uvede infuzija, kisik, Vlada postupno ukida ove olakšice koje predstavljaju pomoć, djelatnu pomoć. Dakle, u ovom zakonu događa se ono isto što se dogodilo i u Zakonu o brdsko-planinskim područjima. Raspravljali smo ga neki dan. Kada je donesen Zakon o brdsko-planinskim područjima u vrijeme mandata Račanove Vlade, onda je taj zakon značio stvarnu i veliku pomoć stanovništvu tih područja. I s tim zakonom se uspjelo. Zaustavljeno je iseljavanje s toga područja. Ljudi su ostajali tamo, mogli su pokrenuti nekakvu malu privrednu djelatnost, jer su bili pod olakšicama, pod poreznim olakšicama, to im se isplatilo. Jer nisu isti uvjeti poslovanja tamo i u Zagrebu. Pa to je bar svima jasno. Da nije bilo toga Zakona o brdsko-planinskim područjima, ta bi područja ostala prazna. Nekoliko starca bi ostalo tamo. Ovako je tamo život zadržan, pokrenut. I mogli smo očekivati da će se tako nastaviti. Međutim, i u Zakonu o brdsko-planinskim područjima, a evo i u ovom Zakonu o područjima posebne državne skrbi, predviđa se ukidanje postupno ukidanje tih olakšica sa nadom da kada Hrvatska uđe u Europsku uniju, da će i Krnjak valjda biti na nivou razvoja Europske unije. E pa neće. Sasvim sigurno je da neće. To je pogrešna pretpostavka ove Vlade. Znači to se sve radi, kao što smo ovdje čuli od predstavnika Vlade, pod fibom usklađivanje poreznih olakšica. To se tako zove, usklađivanje poreznih olakšica. Pa recite bar onda ljudima o čemu se radi? Radi se o tome da im smanjujete porezne olakšice, odnosno da ih potpuno ukidate s ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Onda to bar nazovite pravim imenom, pa im kažite, ljudi dragi sada imate olakšice, ali nećete ih imati. Svake 3 godine one će biti sve manje, a nakon 6, odnosno 9 godina nećete ih imati uopće. Recite im da to ljudi znaju što ih čeka. Pa ako se netko slučajno je toliko lud da ide u nekakvu privrednu djelatnost u područjima od posebne državne skrbi, da zna da će u prvoj kategoriji za devet godina plaćati puni porez na dobit, da zna to. Nemojmo ljude varati i govoriti im da se nešto usklađuje u njihovom interesu. Još ovdje čujemo od predstavnika HDZ-a. Vlada obećava Zakon o regionalnom razvoju i sad bi to trebalo valjda biti sve riješeno u tom Zakonu o regionalnom razvoju. Ali dobro, Vlada uvijek nešto obećava, to je posao Vlade da obećava. Gdje nam je taj zakon? Što će pisati u tom zakonu? Što će taj zakon značiti za te ljude koji žive na područjima od posebne državne skrbi? To je misterij, to još ne znamo ali bismo trebali vjerovati da će svi ti problemi biti riješeni u tom famoznom Zakonu o regionalnom razvoju. Kako se živi na područjima od posebne državne skrbi? Gledajte, u Hrvatskoj se nakon posljednjih parlamentarnih izbora nigdje ne živi dobro. A na područjima od posebne državne skrbi život je posebno težak. Nedovršen povratak, staro stanovništvo, kako Vlada ovdje kaže mala nezaposlenost i velika nezaposlenost kao da to nije jedno te isto, tautologija čista. Tko tamo uopće radi? Oni koji ne rade u državnoj službi teško da rade igdje. Što uopće može dovesti ljude u to područje ili ih zadržati tamo kad su već tamo? Pa bolji uvjeti privređivanja, veća zarada jer samo to jamči veću sigurnost a upravo se to limitira. Mali žamor je ovdje nastao kad sam rekao da se u cijeloj u cijeloj Hrvatskoj nakon posljednjih izbora nigdje ne živi dobro a posebno ne na područjima od državne skrbi. Ali evo, citirat ću premijera Sanadera, njegovu izjavu od 24. travnja rečenice koju je izrekao na Povjerenstvu za praćenje cijena: "Važno je da su ljudi siti a cijene energenata dostupne svima.". To je bilo u travnju mjesecu, krajem travnja. Te njegove riječi danas više ne vrijede. Cijene hrane su podivljale u cijeloj Hrvatskoj pa i na područjima od posebne državne skrbi. Jestivo ulje je tada bilo 9 kuna a danas je 16. Energenti više nisu dostupni svima kao što je rekao premijer Sanader. Poskupit će i plin nakon što cijene benzina idu, cijene struje su otišle u nebo. Dakle, ljudi su djelatnošću ove Vlade očito osiromašeni. Ne osiromašeni nego ogoljeni. Ne znam što im donosi iduća zima s tom cijenom energenata, s tom cijenom hrane. Možda glad i smrzavanje. Teško je dakle živjeti i u Zagrebu, u Rijeci, u Splitu a kako je onda tek živjeti na ovim područjima od posebne državne skrbi. Tu je potrebna razvojna politika i to bi trebalo biti sadržaj djelovanja Vlade, razvojna politika. SDP imao je, predočio je svoju razvojnu politiku od četiri puta četiri, četiri regije, u svakoj četiri industrije, u svakoj četiri jaka subjekta. I HDZ je predočio svoju politiku razvojnu. Ona je bila tri puta sedam. 7% bruto rasta, razvoja, 7% nezaposlenost i 7 najznačajnijih velikih projekata od kojih će valjda prvi biti ova zamjena dionica INA-e i MOL-a. Od sve te tri sedmice ostalo je amo 7% inflacije. Tih 7% inflacije pojede sav onaj razvoj od 4,5%. Opet imamo nazadak. I to vrijedi za ljude u Zagrebu, u Rijeci, u Splitu. A koliko tek vrijedi za one koji žive na područjima od posebne državne skrbi. Znači, ovo nije dobar pristup, ovo za SDP nije dobar pristup. Ovo je jedna šminka, ovo je jedno lakiranje i ovo je pod firmom usklađivanja izjednačavanje Krnjaka i Bruxellesa. Kao što ni Zakon o brdsko-planinskim područjima nije dobar pristup jer će otjerati ljude odande. Zašto bi oni ostali tamo? Ne da neće htjeti. Neće moći ostati. Pa i na ovim područjima, pa neće ljudi bježati odatle zato što će biti ljudi na nekoga, na ovu Vladu nego neće moći živjeti tamo. Ukinemo li mi ove olakšice kao što Vlada predlaže. Prema tome, dobar pristup bi bio posve drugačiji. Zašto Vlada odmah nije izašla s tim famoznim svojim zakonom koji obećava za na jesen? Pa imala je dovoljno vremena. Pa ova Vlada hoće u Europsku uniju i u prošlom mandatu i u ovom mandatu, to je sad već pet, šest godina. Pa imala je vremena se pripremiti, zna da će ovo doći na dnevni red. Pa ako moramo usklađivati poreze, pa zašto nismo došli do nekog drugog rješenja. Zašto ga Vlada danas nije predočila? Pa kako mi sada možemo glasati za postupno ukidanje olakšica a ne znamo što će se tim ljudima ponuditi da ostanu i kako će oni ostati kad ne znaju što ih čeka. Ako budu vjerovali onome tri puta sedam a dožive samo 7% inflacije a onda teško ih je pozivati na neku vjeru. Prema tome, mi u SDP-u mislimo da je ovo pogrešan pristup, plitak pristup. Uskladit ćemo ono što moramo uskladiti jer to Europa od nas traži a nismo pronašli kvalitetno rješenje da tim ljudima a svaki od njih ima ime i prezime, svaki od njih negdje živi, nešto mora jesti, mora jesti sutra, prekosutra, mora se nečim grijati. To rješenje u ovom zakonu ne vidimo. Evo, to je otprilike stav SDP-a prema ovom Vladinom Prijedlogu zakona o područjima posebne državne skrbi u kojima ne vidimo ni skrb ni brigu. Hvala. Hvala. Devet ispravaka netočnih navoda. Prvi gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Ispravila bih navod gospodina Stazića kojim konstatira da olakšice nisu dobro. Upravo suprotno. Sukladno analizama učinaka fiskalnih potpora utvrđeno je opravdano i svrhovito postojanje i primjena porezne olakšice u područjima od posebne državne skrbi jer je evidentno da poduzetnici bilježe konstantan i pojačani rast efekata od korištenja ovih olakšica. Hvala lijepa. Drugi ispravak gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Pa evo, kolega Stazić kao i obično svoje izlaganje temelji na neistinama pa koliko stignem. Netočno je "Ovim zakonom Vlada Republike Hrvatske ukida povlastice. Netočno je zbog toga što su te povlastice zamijenjene drugim zakonima i da kolega Stazić prati rad ove Vlade onda bi vidio da je osnovano posebno Ministarstvo regionalnog razvitka koje će napraviti substituciju za ove olakšice i uskladiti ih sa Europskom unijom jer ove i ovakve ne bi mogle opsatati. Dakle nije istina da ih ukida nego ih samo transformira i usklađuje sa onima koje će biti održive. Stazićeve olakšice nisu bile održive i to sva sreća da su birači prepoznali. I druga netočnost ostalo je samo 7% inflacije. Netočno. Ostao je porast BDP-a za 4 i pol posto. Ostao je indeks proizvodnje porast za 5%, ostalo je smanjenje nezaposlenosti za novih 30 tisuća ove godine. Ostalo je smanjenje duga i sve ono što će u budućnosti organizirati Vlada da bi ova područja mogla kvalitetno živjeti. Jedino s čim se s njim slažem i to je točno. Neću ispravljati. Nemojte varati ljude, ali ne Vlada nego gospodine Staziću. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Treći ispravak gospodin zastupnik Frano Matušić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Netočno je kolega izjavio da se ukidaju porezne olakšice. Ovdje je riječ o usklađivanju ali tek od 2010. do 2017. kolega. U tom razdoblju naravno da imamo vremena donijeti Zakon o ruralnom razvoju koji će biti donesen dakle u 2008. godini. Dvije godine prije nego što uopće počne usklađivanje. Dakle nemojte obmanjivati hrvatsku javnost. A što se tiče dobrog života ja znam da se u SDP-u ne živi dobro nakon prošlih parlamentarnih izbora. Četvrti ispravak gospodin zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora u nizu netočnih navoda ispravit ću samo ovaj jedan koji govori o tome da se poslije posljednjih izbora u Hrvatskoj ne živi dobro. Pa samo statistika koja govori da sa 380 tisuća nezaposlenih smo smanjili na 215 tisuća. A u svim drugim pokazateljima razvitka od cestovne, komunalne infrastrukture, od građenja škola, dvorana i svega ostaloga što se čini u Republici Hrvatskoj zasigurno građani žive bolje. Povećanje plaće pa tako i vraćanje onih 5% državnim službenicima koje ste vi ukinuli mislite da su onda živjeli bolje ili sada? I želio bih reći na kraju da ovakvim glumačkim i demagoškim istupima kako vi istupate zasigurno nećete prevariti građane koji osjećaju kako danas žive. Peti ispravak gospodin zastupnik Tomislav Vrdoljak. **Vrdoljak, Tomislav (HDZ)** Hvala. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Pa u nizu također netočnih navoda ispravit ću samo jedna kolege Stazića koji je rekao da oni koji ne rade u državnoj službi ne rade nigdje. dakle na Vladi da otvara nova radna mjesta tj. da gradi velike tvornice kao u vrijeme komunizma nego da stvara povoljne uvjete i da omogući povoljne porezne olakšice kako bi investitori došli na ova područja što ova Vlada upravo ovim zakonom i čini. Hvala lijepo. Sljedeći je gospodin zastupnik Anton Mance. **Mance, Anton (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, ispravio bih krivi navod gospodina Stazića. za njegovo, ovako tvrdi. Kaže kad smo 2001. donijeli brdsko-planinski zakon mi smo tada riješili iseljavanje. Riješili smo sve demografske probleme. Potpuno netočno. Taj zakon kad je donešen 2001. godine on je tek omogućio lokalnim zajednicama da mogu raditi projektnu dokumentaciju. Nije mogao zaustaviti jer prostor iz kojega ja dolazim, Gorski kotar, on se sunovratio sedamdeset i, sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Od tada je broj stanovnika tog prostora pao od 50 tisuća do danas na 25. Mi ćemo tek sada koliko ja vidim ovim zakonom jer teško možete očekivati to, u drugim zemljama povlastice pokazuju da je nemoguće razvijati područje na ovaj način. Tek očekujem da ćemo kroz pitanje održivog razvoja kroz 3 ministarstva, u prvom redu regionalnog razvoja a onda i ostalih, Hrvatske šume ovim područjima dati onu važnost tako da neće to biti jedno beneficije i ove porezne olakšice. One sigurno ne mogu privući i razviti ovaj prostor kao što vi tvrdite. Sljedeći gospodin zastupnik Boris Matković. **Matković, Borislav (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, netočno je kolega Stazić rekao da je, da će se ovim zakonom i Zakonom o brdsko-planinskim područjima ta područja raseliti. Naime ta područja danas žive isključivo jer je danas infrastruktura kao pretpostavka gospodarstva a ovo opet demografske obnove učinjeno upravo u novijem dobu nakon Domovinskog rata. Točno je da je netko drugi ta područja raselio, a to su kolega Staziću oni koje ste vi kao politička stranka naslijedili. Moj Vrgorac danas ipak živi. Prestalo je iseljavanje zahvaljujući politici Hrvatske demokratske zajednice, poduzetnicima kao što su Pivci, Krah i ostali. Sljedeći ispravak gospodin zastupnik Nedjeljko Strikić. Pozivaju se u svom govoru cijelo vrijeme na Karlovačku županiju, mjesto u Karlovačkoj županiji. Mislim da mogu mjerodavno o tome govoriti. A reći ću samo o Zakonu o brdsko-planinskom području koji ste donijeli vi ali ste 2003. godine dio, a veliki dio Karlovačke županije izbacili iz tog područja i nisu se ostvarivale premije za mlijeko a napravili ste to na kraju svog mandata a primjena nakon godinu dana. Znači HDZ-ova Vlada je to naslijedila i Ministarstvo poljoprivrede je prije dvije godine to ispravilo i to je donijelo napredak i stočarstva i poljoprivrede u Karlovačkoj županiji. Tako da nemojte govoriti o krivim činjenicama. Hvala lijepa.

razlozima tamo svojim. A čitav niz netočnih navoda, pored ostalih je da se područja prazne od posebne državne skrbi zahvaljujući ovom zakonu što apsolutno nije točno. Da, većina tih područja ispražnjena je prije 90-tih godina jer su posao u državnim službama mogli dobiti samo podobni a svi ostali su iselili od Australije pa naovamo. To je jedno. Drugo, da se lošije živi poslije ovih izbora sigurno nije točno. Treba malo pogledati. Stotine tisuća Hrvata išlo je na utakmice. 80 tisuća novih automobila. 30 tisuća godišnje novozaposlenih. Kamo sreće da se to događalo u vaše vrijeme. Možda bi, možda ne bi bili gubitnici. Klub zastupnika HSS-a gospodin zastupnik Zdravko Kelić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, državni tajnice, kolegice i kolege. Pa evo mogli smo i od prethodnika čuti puno toga vezano za područje od posebne državne skrbi. Ali ovo područje sasvim sigurno zaslužuje da se o njemu govori s posebnom pažnjom iz više razloga. Brojne analize, brojni skupovi su govorili su o tome koliku cijenu je taj prostor platio za stvaranje Hrvatske države. Govorimo i o onome ljudskom dijelu ali sigurno i onome materijalnom dijelu o kojem mi danas ovdje i govorimo. Znamo kolike su štete nastale iz ratnih stradanja. I moram na početku odmah i kazati da puno bogatije države od Hrvatske teško bi mogle za ovaj period ili ovo vrijeme dovesti taj prostor na onu razinu na koju mi želimo da on dođe, a to je da dođe na razinu prosjeka Republike Hrvatske. I sasvim sigurno da će još proći dosta vremena da bi došli na tu razinu i pitanje je hoće li taj prostor doći uopće na tu razinu. 12 godina je prošlo od zakona koji je bio donijet. Oni koji žive na tim prostorima ili blizu tih prostora kroz ovih 12 godina mogu svjedočiti svemu onome što im se dešavalo i sasvim sigurno možemo kazati da su pomaci napravljeni u onom stambenom dijelu u povratku ljudi na svoje prostore, u obnovi kuća i sasvim sigurno da u tome dijelu možemo dati pohvalu za velike napore koji su učinjeni i napravljeni, a da bi čovjek tamo se vratio u svoj dom i živio on mora od nečega živjeti. Naravno, mora i jesti. Današnje stanje nam pokazuje da ovi prostori zaostaju za prosjekom Republike Hrvatske i to puno zaostaju. Nezaposlenost je najveća u Hrvatskoj na tim prostorima. Gledajući s prostora s kojeg ja dolazim Vukovarsko-srijemske županije 30% je, oko 30% je nezaposlenost na prostoru te županije, a na prostoru o kojem mi govorimo je još veća. I sasvim sigurno da ovo o čemu govorimo daje nam za pravo da i dodatne napore uložimo da bi pokušali ovaj dio poboljšati. Gledajući prosjek plaća 30 pa i 40% plaće su niže od prosjeka plaće u Republici Hrvatskoj. To znamo svi i to nam je potpuno jasno i ako gledamo da su plaće toliko niže onda si postavljamo i pitanje kako ljudi žive na tim prostorima. A ako pogledamo da Vukovar primjerice spada među najskuplje gradove u Hrvatskoj onda ovo što je gospodin Stazić rekao kako žive ovi ili oni. Zamislite kako žive onda ljudi u Vukovaru, ako žive teško ljudi u Zagrebu. Onda vjerojatno i u Vukovaru se pitaju hoće li dočekati sutrašnji dan. To je naša stvarnost ako ćemo gledati sa te strane. Prema tome, teško se živi. To je potpuno jasno svima nama. Teško će se živjeti i bolje ako ne budemo uložili napore vezano vezano za stvaranje infrastrukture koja se radi, ali i za stvaranje potencijala koji je prije svega bitan. Ljudi su se vratili, ljudi žive tamo, jer tu se radi o 15% pučanstva Republike Hrvatske. Prema tome, to nije neka zanemariva brojka. To je velika brojka i sigurno da će sutra ta brojka biti i veća od ovih 15%. Gledajući od čega danas ljudi žive onda možemo vidjeti da prednjače određene mirovine, institucije koje su vezane uz državu, financiranje preko toga, a ono što je najbitnije u svemu ovome i što treba biti najbitnije, a to je onaj pokretač stvaranje određenih potencijala da bi se moglo crpiti iz same baze. Ako nema radnih mjesta, sigurnih radnih mjesta onda neće biti sigurno i razvoja ovih prostora. Prema tome, kroz ovaj zakon koji ide određeni napreci će se sigurno vidjeti, ali se postavlja pitanje da li je to dovoljno i da li će to stvarno otvoriti onaj put koji svi želimo, a put je da kvalitetnije i bolje ljudi žive. Ako vam kažem samo jedan podatak da ona djeca koja odu na školovanje s tih prostora svaki peti, pa čak sad kažu i svaki osmi se tek vrati nazad. Ostali ostanu, ne vraćaju se nazad. To je pogubno za Hrvatsku državu i to je pogubno za te prostore, jer kažu država je bogata onoliko koliko je bogat njen prostor i njeni građani. Ja želim da i ovaj prostor o kojem mi danas pričamo sutra bude bogatiji i da pokušamo ga u skoro vrijeme kroz ovaj period o kojem smo pričali staviti na noge i da pokušamo vratiti te ljude na pravi put. Ako ne budemo napravili to, mislim da ćemo napraviti veliku pogrešku i sasvim sigurno da ćemo se vratiti korak nazad. Jer ovo područje se nalazi uz granicu. Mi moramo i to kazati. Najveći dio ovoga prostora je uz granicu da li sa Bosnom i Hercegovinom, da li sa Srbijom i sigurno da ti prostori moraju dobiti poseban status i posebno se mora država brinuti o njima. Gledajući kroz ulaganja i ovo što se predlaže, naime govori se oko 680 milijuna kuna će se godišnje ulagati na razne osnove na ova prostor. Sasvim sigurno da je to i velik novac, a ujedno će se kazati da je i mali novac. On će riješiti određene probleme i on će sigurno pomoći u jednom dijelu razvoja. Prije svega govorimo o samom školstvu, znači školovanju djece. Govoreći samo o infrastrukturi koja se obnavlja da se ipak završi ta infrastruktura. Gledajući kroz porezne olakšice mi ćemo dobiti određeni prostor, ali ja bih želio da čovjek koji ima novac danas ili sutra kaže ja ću svoj novac uložiti na taj prostor iz razloga jer tu imam interes. Jer danas se gleda interes. Ljubav je jedno, interes je drugo i mi iz ljubavi možemo doći tamo, ali netko iz interesa neće doći ako ga nema. Prema tome, to je potpuno jasno i ako čovjeku omogućimo da ima interes onda ćemo sasvim sigurno omogućiti da od tog interesa imaju i neki drugi koristi. U tome pravcu mi jednostavno moramo ići, jer trenutna situacija nam govori, ja ću slikovito kazati kao kad trčite na 100 metara onda netko ide od starta, a netko ide od 30 ili 40 metra i tražimo da dođu na cilj isto ili čak možda da ovaj bude brži. da jednostavno nismo baš u jednoj sjajnoj situaciji i želim vjerovati kao veliki optimista da će kroz ovaj prijedlog zakona sasvim sigurno i ova područja kroz naredno razdoblje se razviti i doći koliko toliko na onu razinu koju ovdje i mi želimo. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke će podržati ovaj prijedlog Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Pa već ova prva rečenica u ovome Prijedlogu zakona o područjima od posebne državne skrbi doslovce glasi, citiram: “da postojeći Zakon o područjima od posebne državne skrbi potrebno je uskladiti sa stečevinama Europske unije u dijelu koji se odnosi na porezne olakšice poduzetnicima na području posebne državne skrbi.“ I to mene naprosto me ljuti. naprosto me ljuti. Zašto smanjivati određena prava onima koji su najslabiji, tim najslabijim područjima? Hajde, ono što je sigurno dobro u ovome zakonu da se ta područja ne diraju u onom smislu, pa da se sada ukida neki grad ili neka općina. Na taj način u Istri i dalje taj status područja od posebne državne skrbi zadržava jedan Grožnjan, jedan Oprtalj, odnosno Lanišće. Ja bih očekivao, kao i velika većina vjerojatno i ovdje da Europska unija tim prostorima npr. da nove olakšice a ne da sada Europska unija traži da se umanjuju, odnosno ukidaju pojedine olakšice. Možda nitko nije žešće, neću reći kritizirao, ali polemizirao recimo sa Crkvom od mene, ali npr. ja mislim da je ponekad gospodin Bozanić, kada govori o sluganstvu do Europske unije, točnije, kada Europsku uniju pretvaramo u pandan za svoje neuspjehe u 100%-tnom pravu kada to spominje. Mi smo u zadnjih, recimo mjesec dana donijeli, usuđujem se reći nekoliko nepovoljnih zakona, upravo pozivajući se na Europsku uniju. Npr. Zakon o Vukovaru, zatim Zakon o brdsko-planinskom području, pa onda smo donijeli Zakon o slobodnim zonama, uvijek je pandan bila Europska unija to od nas traži. I sada donosimo i ovo loše rješenje za područja od posebne državne skrbi. A što da npr. kažemo glede one razumije./… oko zabrane Česima da u Hrvatsku unose više od 1 kg hrane, zbog čega će sada u Češkoj ostati oko 100 tisuća onih koji bi inače došli na Hrvatski Jadran. Ako je mislio gospodin Bozanić na te primjene onda je apsolutno bio u pravu. Provedba ovih poreznih olakšica iz ovoga obrazloženja vidimo, poduzetnicima znači 196,48 kuna više ili toliko 196 kuna manje u državnom proračunu za 2008. godinu. Inače, godišnje bi se za ta područja trebalo osigurati oko 680 milijuna kuna. To je znači negdje oko 100, ajde I to otprilike za stambeno zbrinjavanje na područjima od posebne državne skrbi, potrebno je godišnje osigurati 337 milijuna kuna, za trošak priključaka na energetsku mrežu stambenog objekta za oko 2500 2500 stambenih jedinica 60 milijuna kuna, za poticajne mjere u sklopu sustava odgoja i obrazovanja 36 milijuna kuna, zatim za poticajne mjere u sklopu sustava odgoja i obrazovanja sufinanciranje u korist lokalne samouprave programa dječjih vrtića negdje oko 80 milijuna kuna, za naknade za strogi rezervat oko 74,6 milijuna kuna, za razne regionalne i razvojne projekte 57,7 milijuna 57,7 milijuna kuna, za male kapitalne pomoći gradovima i općinama na područje od posebne skrbi negdje 10,5 milijuna kuna, itd.. Znači zaključno 658 milijuna 658 milijuna kuna. Jasno je da onaj koji će dobiti posao na tom području a pogotovo ako vodimo računa da to bude tvrtke sa tog područja, moći će ostvariti i određenu malu dobit i dodatno nekoga zaposliti i to će biti sigurno od koristi i za to stanovništvo. Međutim, ja isto tako predlažem da se ne zaboravi, recimo i na ova područja od posebne državne skrbi u Županiji Istarskoj, konkretno na jedan Grožnjan, na jedan Oprtalj, na jedno Lanišće. Ti krajevi sumnjam da su po ovim osnovama koje sam spomenuo išta dobili u zadnjih, ne znam 10-ak godina a rekoh, godišnje se podijeli oko 100 milijuna eura za razne namjene. Vjerujem da će razmjena ubuduće biti nešto pravičnija. Na primjer jedno Lanišće, tu se slažem sa onima koji su rekli, broj stanovnika nije počeo opadati 90.-ih godina, to se dogodilo neposredno nakon II. svjetskog rata, '50.-ih, '60.-ih godina kada je brojka sa 3500 spala negdje na 4 I sada je to jedno staračko stanovništvo, osnovni problem je znači kako zadržati te ljude da na tim prostorima ostanu. Ako mi tim ljudima, tim prostorima ne pomognemo, pomognemo, život će uskoro, recimo na jednoj takvoj sredini, neposredno uz granicu sa Slovenijom, naprosto zamrti. A za to bi bili onda suodgovorni svi i oni koji vode Lanišće i oni koji vode županiju Istarsku i jasno oni koji imaju mandat na državnoj razini. U međuvremenu recimo u tim sredinama u svim gradovima, selima, naseljima, povućen je asvalt, sada se povlači i voda, ali to naprosto ne može biti sve, život je uz to i nešto drugo, održavanje toga sustava a sa jednim milijunom ili dva milijuna kuna, koliko, tim sredinama iznose proračuni, teško da je to moguće. Ono što je sigurno ovdje zanimljivo je i ovaj članak 10. stavak 2. koji doslovce glasi, da pravo na stambeno zbrinjavanje, znači između ostalog, imaju i pripadnici Hrvatskog vijeća obrane, te članovi obitelji smrtno stradalog pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, državljanin Republike Hrvatske, to su svi koji na području Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske nemaju u vlasništvu drugi useljivi stambeni objekt ili ako isti nisu prodali, darovali i na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991. godine uz uvjet da koriste stan ili obiteljsku kuću u državnom vlasništvu i u njima prebivaju te su evidentirani kao njihovi korisnici kod ministarstva. Dobro je, ajde, sada se može govoriti ovdje i o HVO-u, ali da li mi na jedan takav način možda, indirektno, nesvjesno potičemo i iseljavanje iz Bosne i Hercegovine. Gotovo bih se usudio reći da će za 10 godina Bosna i Hercegovina ostati bez Hrvata. Tj., brojka od 700 tisuća ljudi hrvatske nacionalnosti koliko je na tim prostorima tamo obitavalo, živjelo '91. danas je više nego prepolovljena, a bojim se da za 10 godina ta brojka može biti svedena na ne više od 100 tisuća. Znači, bio bih daleko sretniji da se tim ljudima da ostanu u Bosni i Hercegovini. Članak 16., znači, ovdje stavak 1. na stranici 13 govori da osobe koje su prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji podnijele zahtjev za stambeno zbrinjavanje a koristi stan ili kuću u vlasništvu Republike Hrvatske na području posebne državne skrbi mogu ostvariti pravo na darovanje prema odredbama ovoga Zakona pod uvjetima da odustanu da odustanu od drugih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. E sada, tko kaže npr. da Hrvatska nije i socijalna država. Niti jedan zastupnik nije dobio ništa slično, novinari, branitelji, ne znam, poljoprivrednici jesu, zastupnici nisu, pa zato ne treba nitko ni Sabor previše prozivati, ali ono što mislim da bi trebalo riješiti statuse i nekih drugih kategorija građana u ovoj zemlji koji od države nisu ništa dobili kao npr. obrtnika koji imaju poslovne prostore u gradskim, odnosno državnim tim prostorima. Na strani 10. člankom 10. govori se i o zaštićenim najmoprimcima kada je riječ o braniteljima. Ja bih isto ovdje apelirao da isti kriterij kao što će vrijediti za zaštićene najmoprimce branitelje sprovede se i na ove ostale zaštićene najmoprimce, točnije rečeno civile. Riješimo gospodo i te ljude, nemojmo ih tretirati da se tako izrazim, da budem možda predrzak kao Židove '36. u Njemačkoj, nemojmo to raditi tim ljudima, tim zaštićenim najmoprimcima, omogućimo im da otkupe svoje stanove u kojma žive od '48. ili pedeset i neke godine ili šezdeset a vlasnike, jasno tih stanova namirimo iz proračuna, jasno u cijelosti. Možda će netko reći da ni to nije pošteno, ali vjerojatno je to u ovom trenutku i najmanje loše. Što se tiče članka 23. na strani 15., ja mislim da to treba naprosto zato jer se ovdje govori o smanjenju određenih poreskih olakšica koje poduzetnici u ovom trenutku, a koji prebivaju i imaju sjedišta tvrtke na tim prostorima imaju. Ista stvar je i sa ovim člankom 24., ono što sigurno pozdravljam, to je članak 28. na strani 17. da ministarstvo će nadoknaditi i jedinice lokalne samouprave trošak boravka djece u dječjim vrtićima ili jaslicama u iznosu od 25% od troška za područje prve skupine područja, 20% druge skupine, 15% ove treće skupine itd., Sve u svemu, jasno zakon ima i nešto dobrih rješenja, možda čak i više dobrih nego loših, ali mislim da bi Europska unija odustala od ovih restrikcija koje ćemo mi sada nametnuti tim prostorima da se netko u nekom nadležnom ministarstvu ili Ministarstvu vanjskih poslova potrudio objasniti tim ljudima u Bruxellesu, Stratsbourgu, Luxemburgu o kojim je zapravo ovdje prostorima riječ. Nekoliko zastupnika prije mene, možda najdirektnije gospodin Gajica govorio je o nezaposlenosti na tim prostorima. Dobro, ta nezaposlenost nije slučaj kada govorimo o jednom Melanišću, Oprtlju, Grožnjanu u Istri, tu nema nezaposlenih. Druge su bile prilike '50.-ih, '60. ili početkom '90.-ih, ali teret funkcioniranja tih recimo jedinica u unutrašnjosti Istre možda je čak i veća nego u nekim drugim. Oni su malog broja stanovnika, velikog teritorija, to je brdsko-planinsko područje i organizirati život na njima je izuzetno skupo i zato doista molim državu da te prostore ne zapostavlja ili na njih ne zaboravlja iako mi je jasno da oni prostori koji su bili neposredno pogođeni ratom, iseljavanjem nakon toga, uništavanjem zbog nezaposlenosti, imaju izuzetno teške teške gospodarske i socijalne probleme. Ono što znači mora biti bit, a upravo u tom dijelu ovaj zakon je najviše manjkav i loš, znači kako pokrenuti zapošljavanje. Bez toga jednostavno neće biti sreće za te prostore i tu ne smije biti nikakve selekcije po nacionalnom osnovu, valja poticati povratak, ali tog povratka i dizanja te gospodarske osnove bez zapošljavanja, jasno neće biti. Zato ne treba smanjivati uvjete za poslodavca, te uvjete treba povećavati, jasno ne može 2008., to treba svima biti razumljivo država pokretati gospodarstvo, to mogu i moraju i moći će samo poduzetnici. Znači te ljude treba motivirati, nemojmo ih demotivirati, zaposliti sve u državnu službu teško da je moguće svakome rješavati status kroz umirovljenje jer to gospodo dugoročno gledano ni na koji način ne može biti jedna perspektivna politika. Danas bih čak rekao da ako je netko zaposlen u državnoj službi u tim područjima ima jedan hektar ili je u mirovini možda čak živi bolje nego u nekom velikom gradu, u Puli, Rijeci, Dubrovniku, Zagrebu. Ne zbog toga što oni mogu ići preko granice, kupovati u jeftinijoj Srbiji ili Bosni i Hercegovini, ali još jedanput ću reći ono sa čime ćemo se svi složiti. Nije čak možda najveći problem u njima koliko u ovoj drugoj generaciji koja bi trebala ostati iza njih, a malo prije smo čuli da onih od osmero djece koji odlaze na školovanje ili u Osijek ili u Zagreb ili negdje drugdje svega jedan se vrati i upravo vis a vis tih mladih ljudi koji bi se trebali na to područje, ne smijemo te prostore zapostaviti i moramo shvatiti da je najbolja socijalna politika politika pune zaposlenosti, da je najbolja ekonomska i razvojna politika politika pune zaposlenosti i da je najbolja politika za područja posebne državne

Obavještavam da je u 10 i 54 prošlo vrijeme za prijavu od 10 minuta po ovoj točki. Imamo 4 ispravka netočnih navoda. Prvo, gospodin zastupnik Mario Zubović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodin Kajin je dugo i puno govorio i teško je sve ispraviti, ali naveo je da će 100 tisuća turista iz Češke manje doći u Hrvatsku radi pravilnika o unošenju hrane. To jednostavno nije točno jer već sad ima više čeških turista u Hrvatskoj nego što je bilo prošle godine, a sigurno da neki neće doći radi Vinjeta koje su uvedene u Sloveniji. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Frano Matušić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kao prvo netočno je, rekao bih neodgovorno i paušalno reći da je Hrvatski sabor donio u posljednje vrijeme dosta nepovoljnih zakona pod pritiskom iz To je netočno zato što niti jedan zakon koji smo donijeli nije bio nepovoljan za hrvatske građane, štoviše on je u svim aspektima povoljan za cjelokupno društvo. Druga stvar, kolega sami smo se opredijelili zato da prihvaćamo usklađivanje našeg zakonodavstva sa europskim da bismo ušli u zajednicu europskih država. Prema tome to je naše opredjeljenje. Ako ste vi kao IDS protiv ulaska u Europsku uniju onda to jasno i glasno recite. Ako želimo svi da uđemo u Europsku uniju jasno da je naša obveza uskladiti naše zakonodavstvo, a sasvim sigurno da što se tiče ovog zakona donoseći Zakon o ruralnom razvoju u 9. mjesecu da ćemo apsolutno poticati razvoj svih krajeva, dakle svih ruralnih krajeva i da sasvim sigurno nitko neće biti na gubitku, što više biti će na dobitku hrvatskim građanima i ovim usklađivanjem zakona i naravno sa novim zakonima. Prema tome potpuno je netočno i neodgovorno tvrditi da donosimo nepovoljne zakone.

pripadnika Hrvatskog vijeća obrane da možda na taj način potičemo iseljavanje Hrvata iz BiH. Ja bih rekao da ne potičemo nego su ti ljudi doselili na područje Republike Hrvatske iz razloga što su protjerani i što im je imovina na području Bosne i Hercegovine uništena nego mi Hrvatima iz BiH pomažemo na ovaj način da se konačno zbrinu i da ostanu na ovim područjima jer iz raznih razloga se ne mogu vratiti na svoja vjekovna ognjišta. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Isti navod kolega Vrdoljak je ispravio. Ja bih se zahvalio kolegi Kajinu jer je dobro uvijek naglasiti koliko je važno brinuti o opstojnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini jer su oni doista u pravu ste, prepolovljeni tamo. I postoje tendencije upravo one koje ste vi kazali. Međutim ja bih samo još segmenat jedan mali ispravio, dodao vašem ispravku, a to je da u prvom redu odgovornost za Hrvate u Bosni i Hercegovini je odgovornost matične države Bosne i Hercegovine, a u ovom slučaju jer je Bosna i Hercegovina protektorat i međunarodne zajednice. Prema tome dakako potpora Hrvatske i ona nije sporna, ona je trajna, ali mora biti na određeni način usklađena sa matičnom državom Bosnom i Hercegovinom koja treba biti od prvorazrednog interesa i prioritetno Hrvati, dakle vlastiti narod, a i Međunarodna zajednica. Hvala lijepo. Hvala. Privremeno ćemo prekinuti raspravu o ovoj točki dnevnog reda.